predstavnici predlagatelja, pa ćemo prijeći na točku 7. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o suradnji u borbi protiv kriminala, s Konačnim prijedlogom

Hrvatska je do sada potpisala ugovore o ovakvoj suradnji u borbi protiv kriminala sa 29 zemalja i praksa je pokazala da je suradnja s tim državama s kojima imamo potpisane bilatelarne ugovore o suradnji u borbi protiv kriminala puno bolja, učinkovitija i kvalitetnija. Tako da će sigurno i ratifikacija ovog Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske odnosno o suradnji Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv kriminala dovesti do bolje i učinkovitije suradnje a samim tim i do učinkovitije suradnje u razrješenju kaznenih djela koja se događaju na području ovih dviju država potpisnica ovoga ugovora. Suradnja između Ministarstva unutarnjih poslova odnosno policija Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske će se odvijati kroz više oblika, kroz razmjenu informacija, kroz razmjenu iskustava u svezi korištenja kriminalističke tehnike, zatim razmjenu informacija s područja u nadležnosti službi za zaštitu kaznenog zakonodavstva, kroz osiguranje tehničke i znanstvene pomoći, vještačenja i prenošenja specijaliziranih tehničkih skupina, razmjenu iskustava stručnjaka i savjeta, uzajamnu suradnju u davanju zaštite i pomoći svjedoka ako su život, zdravlje ili imovina njega ili njemu bliskih osoba ugroženi te kroz različite druge oblike suradnje koje se budu pokazale kao potrebne u zajedničkoj borbi ovih dviju država protiv najtežih oblika kriminala. I kao što sam rekao, dosadašnja praksa suradnje sa zemljama sa kojima imamo potpisane ovakve ugovore je izuzetno dobra, tako da sam siguran da će i stupanje na snagu ovoga ugovora sigurno doprinijeti boljoj i učinkovitijoj borbi protiv kriminala u suradnji između policija Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 77. sjednici održanoj 22.9., 22. rujna donio je odluku nakon rasprave, jednoglasnu odluku da se podrži predloženi … Nemam drugih prijavljenih. Zaključujem raspravu.